Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Възобновявам заседанието. Ще трябва да продължим с гласуване на втория Проект за решение, както вече обявих преди почивката, дотолкова, доколкото двата проекта се различават съществено по темите, за които се иска създаване на Временна комисия. за решение е внесен от над 10 народни представители, имаме изявление от един от тях. Няма как да бъде оттеглен, няма как... Заповядайте за процедура, госпожо Атанасова. Имате думата. Благодаря, господин Председател. Господин Председател, аз не възразявам волеизявлението на колегите от „Демократична България“ за оттегляне на този проект за решение да е ориентир за пленарната зала, че приключи обсъждането и разискването по точката, която допреди почивката обсъждахме и гласувахме. Не възразявам и да разгледаме техния проект за решение, но възразявам,

видно е от Проекта за дневен ред, тези два проекта за решение са в една точка. Ако приемем, че тази точка приключи и проектите за решение са подложени на гласуване, първият е гласуван, избран е състав на Комисията, а вторият е оттеглен, то нямате никакво право сега отново да възобновявате някакъв дебат, за да подлагате на гласуване втори проект, който не е обсъден. Или се съгласете да започне дебатът по техния проект за решение, или тогава в сила да е волеизявлението на колегите от „Демократична България“, че оттеглят внесения от тях проект за решение. В противен случай Вие нарушавате Правилника. Аз мисля, че по-голямата част от аргументите на всички нас се чуха в тази пленарна зала, но ако трябва да спазите Правилника, трябва отново да откриете дебата,

Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Започвайки тази точка, бяха представени двата проекта за решение. Беше открита обща дискусия. Тази обща дискусия приключи. Сега следва да бъдат подложени на гласуване и двата проекта за решение. Както казах вече, Проектът за решение, вторият, който не сме гласували, е с вносители колеги от „Демократична България“, но и с вносители от „Продължаваме Промяната“. Господин Мирчев няма как да упражни волята от името на останалите народни представители. И дотолкова, доколкото няма оттегляне от всички народни представители, този проект на решение следва да бъде поставен на гласуване. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Проекта на решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, свързани с увеличение на цената на суровия петрол, закупуван от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, управлението и дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и действията, предприети от държавата. Гласували

Прегласуваме, колеги. Моля, режим на прегласуване.

господин Станков, заповядайте, имате думата. Съответно и да ни изчетете Проекта за решение.

трябваше председателят на Народното събрание да отговаря за събирането на тази комисия. По едно или друго обстоятелство също и председателят бе свален и тази комисия остана в безтегловност. И от гледна точка на това, че преди броени дни изтече мандатът по решение докога трябва да заседава, се обръщаме към Вас с предложение на решение за съставяне наистина отново на Комисията в пълния ѝ състав броени дни, след като изтече срокът за работа на тази комисия? Забелязахме, че министър-председателят в оставка започна отново с внушенията във връзка с газопроводите, които ще бъдат изложени и разгледани в тази комисия. Какво имам предвид? Преди броени дни станахме свидетели на церемония по приключване на работата по газовия интерконектор България – Гърция, която обаче никъде не се споменава, че дори няма Акт 15. Колеги, Акт 15, за тези от Вас, които не знаят какво е, това е актът, удостоверяващ, че действително строително-монтажните работи по газопровода са приключили. Така че имаме едно рязане на лента, без да имаме Акт 15, пък въобще да не говорим за Акт 16. Още повече тази комисия трябва да разсее едни внушения, които се правеха в продължение на близо година, а именно, че че интерконекторът България – Гърция не се е строял 12 години. Колеги, нека да сме наясно със следното нещо – този интерконектор свързва газопреносната мрежа на България с тази на Гърция, в случая на точката на гръцка територия в Комотини. Тази връзка обаче е възможна, след като газът от „Шах Дениз 2“ минава, първо по ТАНАП, след това по ТАП, и след това тръгва по българо-гръцката връзка. Във връзка със свързването на тези две системи, те няма как да бъдат свързани, ако в двата края няма къде да се присъедини българо-гръцкият интерконектор, а именно само ще Ви напомня, че Трансадриатическият газопровод бе въведен в експлоатация в края на 2020 г. С други думи, ако България бе построила интерконектора България – Гърция по-рано, то щяхме да имаме един прекрасен интерконектор, една прекрасна тръба в гръцката нива и нямаше да служи за нищо. Точно в тази връзка това ще е една от задачите на Комисията – да установи започването на този проект през всичките му етапи, през взимането на официалното финално инвестиционно решение през 2015 г., през набирането на целия капитал през 2016 – 2017 г., през обществените поръчки, които са проведени, и подписването на договорите през 2019 та чак до края на приключване на този проект, който трябваше да приключи в края на 2021 г., за да може буквално няколко месеца, след като е готов ТАП, да потече газ по този интерконектор. Още повече трябва да се наблегне и на разглеждането на един друг проект, важен за територията на страната, а именно Балкански поток 100% държавна собственост, за разлика от Турски поток, на турска територия, и тръбата, която е на сръбска територия, от която руснаците имат 50% собственост, то в България Балкански поток е 100% държавна собственост. Газопровод, който позволи България да запази своето стратегическо място на територията на картата на Европа, на газовата карта на Европа, като се запази като незаобиколим фактор. И отново тук се връщаме до откриването на недовършения газопровод на българо-гръцката връзка, на която също премиерът си позволи да цитира, че виждате ли, на километър газопроводът, свързващ българо-турската с българо-сръбската граница, е по-скъп от газопровода, който е така наречената българо-гръцка газова връзка. Господин Премиер, когато когато се опитвате да сравнявате ябълки със сливи, няма как да Ви излезе сметката. Защото това означава все едно да сравняваме километър магистрала, която има по две платна от двете страни, плюс помощно платно, или общо шест платна, с междуселски път, който е за една кола и половина. Защо казвам за една кола и половина? Като разделите шест платна на пет пъти по-малък пък, защото пет пъти е по-малък интерконекторът България – Гърция като капацитет, той е три милиарда кубика, за сравнение с Балкански поток, който е 15,75 милиарда кубика, когато ги съпоставите, ще видите, че пет пъти е разликата в капацитета.

250 килограма стомана, така че трябва да се сравнява не просто тръбата на километър, а и капацитетът, който тази тръба осигурява. Много е важно да споменем обаче, че тази комисия няма за задача да казва коя газова връзка е по-важна. Защо? Защото за България всяка една връзка е изключително важна, а именно както интерконекторът България – Гърция, който даде реалната диверсификация от нов източник по нов маршрут, така и Балкански поток, който запазва на територията на страната транзита, съответно с двете компресорни станции и тези стотици километри газопровод. Изключително важно е Комисията да не приключва работа, преди да изпълни задачата си да установи доколко е диверсифицирана България. От гледна точка на доставките на газ сме или не сме 100% диверсифицирани, след като дългосрочният договор с „Газпром“ в момента не се изпълнява, газът е спрян и съответно въпреки това на територията на страната нямаме абсолютно никакви ограничителни мерки във връзка с доставките на газ. Това означава, че все пак отнякъде газ пристига от някои от интерконекторите – дали ще е от Румъния, дали ще е от съществуващия с Гърция Кулата – Сидирокастро, или от тези съществуващите с Турция. Така че все отнякъде пристига газ и Комисията трябва да установи колко сме диверсифицирани и какво още е необходимо да се прави, за да се постигне тази 100% диверсификация. Аз лично бих се радвал и за предложение от страна на Комисията, с което да се предложи и законопроект за 100% диверсификация от съществуващия източник в момента. Колеги, не на последно място, трябва да наблегнем на едно много важно нещо, с което няколко пъти се обръщам към всички Вас, обаче остава встрани от погледа, именно, че септември месец ще дойде една фактура от „Газпром“ за 34 милиона. За 34 милиона по съществуващия договор за невзети количества по така наречената клауза „теркорпей“. Обаче тези 34 милиона ще бъдат по-скоро камъчето в обувката. Габърчето обаче в обувката ще бъде това, което ще дойде януари месец, а януари месец при цена от 186 лв. на мегаватчас ще дойде фактура от 3 млрд. лв., която държавата трябва да заплати за поръчани, но невзети количества. И ще има право да вземе само 15% от тези количества. Или от тези 3 млрд. лв. ще можем да вземем за 450 милиона газ. Така че изключително се радвам, че в мотивите и в задачите на тази комисия е вменено да помислят какво ще се случи и как точно трябва да се отреагира, и кой, ако не Министерският съвет, в момента трябва внимателно да направи анализа и да вземе съответните решения, за да не се стига до това огромно задлъжняване, фалиране на българската енергетика и довеждането ѝ до колапс, какъвто виждаме, стартирайки първоначално с криза за електроенергийната цена, впоследствие криза за липса на газ и криза с цената газа, която виждаме в момента. Изключително ще бъда щастлив, ако днес всички Вие подкрепите Комисията и съответно този път изберем ние председател. Господин Председател, ще си позволя да изчета и Проекта на решение. „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от

Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател:… Членове:…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

Ние от „Движение за права и свободи“ ще подкрепим направеното предложение да се създаде Временна комисия по посочената тема, още повече че на 25 май „Движение за права и свободи“ направи такова предложение за такава комисия, което беше гласувано на 9 юни. Само че, както посочи господин Станков, на 9 юни приехме Решение, с което определихме и членовете на комисиите, но не беше избран председател на Комисията. Тогава председателят на Народното събрание трябваше да свика първо заседание на Комисията и във вътрешните правила да се определи как ще се определи председателят на Комисията, за да може Комисията да работи, но господин Никола Минчев не направи това нещо. Затова – и не само затова, но и затова на 16 юни беше освободен от длъжността „председател на Народното събрание“. Така че ние освен мотивите, които чухме, изложени тук от вносителя господин Станков, ние имаме и други мотиви от „Движение за права и свободи“. Предложението за създаване на Временна комисия е мотивирано и от необходимостта да се установят всички факти, обстоятелства около процесите, свързани с газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация, а именно Южен поток, Турски поток, Балкански поток, или кой както иска, така да ги нарича тези потоци, защото различни термини се ползват в публичното пространство, като се започне от: какво е налагало строителството им, през планирането, проектирането, одобрението, възлагането на обществените поръчки, включително превъзлагане на подизпълнители, договорирането, изпълнението на строително-монтажните дейности, упражняването на строителен надзор, въвеждането в експлоатация до резервирането на капацитет и оперирането на въпросните газопроводи. Всичко трябва да бъде изследвано. В геополитически момент, в който природният газ се използва като инструмент на външната политика на и прекъсването на доставките се явява пряка заплаха за националната енергийна сигурност на Република България, в интерес на българското общество е да се установи пълната истина около всички етапи на реализиране на проектите за пренос на природен газ от Руската федерация, както и свързаните с тях физически и юридически лица, като за последните да се установят собствеността, включително и физическите собственици. Освен мотивите, които чухме от господин Станков, за нас това е наложително и поради ще кажа внушенията, за да не кажа лъжите, правени пред медиите от господин Кирил Петков – министър-председател в оставка, че „Движение за права и свободи“ има отношение към изпълнението на проектите Южен поток и Турски поток, Балкански поток. Публичността изисква да се спомене, че въпросните злонамерени и зловредни няма да кажа лъжи, ще кажа внушения, на господин Петков, не са подкрепени от нито един факт. Единствено целят да използват темата за заклеймяване чрез лъжи на политическия опонент, в конкретния случай „Движение за права и свободи“. Впрочем от службите чухме, че това е практика на господин Петков да използва национални, значими теми за лична изгода, както чухме и по темата за дипломатическата реципрочност с Част от работата на Временната комисия трябва да установи и причините за забавянето на Проекта IGB, известен като Междусистемна газова връзка между Гърция – България. За българската общественост и евро-атлантическите партньори на Република България е важно да стане ясно кой носи политическа и юридическа отговорност за изпълнението, респективно неизпълнението, на въпросните газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация и за забавянето на Проекта IGB. Намерението ни е чрез създаването на Временната комисия да хвърлим светлина върху всички и всичко, свързано с етапите на реализиране на посочените проекти за пренос на природен газ както и свързаните с тях физически и юридически лица. Обръщам се и към досега управляващите. Подкрепата за създаването на предложената Временна комисия ще бъде своеобразен турносол. Не разбрахте, господин Ненков. Турносол или, ако мога да си позволя да цитирам класика на българския език господин Кирил Петков, това е литмус, а на български език се казва лакмус. Подкрепата за създаването на предложената Временна комисия ще бъде своеобразен турносол, литмус, лакмус за искреността на политическите партии, представени в Четиридесет дали желаят да бъдат установени истинските свързаности с Руската федерация и руски капитали на български политици и други представители, и политически представители. Впрочем преди малко при гласуването на Временната комисия за „Лукойл“ видяхме, че лозунгите и декларациите на досега управляващите са едни, но действията им са обратни. Можем да видим техните изказвания и можем да проверим в стенограмата тяхното гласуване за Комисията за „Лукойл“. В заключение, освен предложените цели, които господин Станков като вносител посочи за диверсификацията, които трябва да влязат в доклада на Временната комисия, според нас Временната комисия трябва да включи включи в заключителния си доклад предложения за действия, които българската страна да предприеме за гарантиране на националната енергийна сигурност на От тази гледна точка още веднъж призовавам народните представители да подкрепят създаването на тази временна комисия. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Към настоящия момент сме изправени в много трудна ситуация, свързана със сигурността на доставките на природен газ за България. Това не го казвам аз. Заяви го най-искрено изпълнителният директор на „Булгаргаз“ онзиден в рамките на изслушване във Временната комисия, свързана с изследване на всички факти и обстоятелства по отношение на прекратените доставки от „Газпром“. Изпълнителният директор беше така добър да сподели с всички нас, че природен газ за България до края на годината няма осигурен и причината за това е липсата на сключени дългосрочни договори, липсата на проведени преговори с потенциални доставчици на природен газ за България. Това, което беше заявено, е и тежкото състояние на обществения доставчик на природен газ „Булгаргаз“ – дружество, което се отличаваше със своята финансова стабилност, и в продължение на седем години работихме за това то да бъде финансово стабилно, да няма ликвидни проблеми, така че да може да изпълнява своите ангажименти. Онзиден разбрахме, че „Булгаргаз“ има много сериозен ликвиден проблем, нещо повече, с актуализацията на бюджета за 2022 г. е гласувана държавна гаранция, която ще даде възможност „Булгаргаз“ да изтегли заем, забележете – от 300 млн. лв., за да може да си плати алтернативните доставки на газ. И тук възниква въпросът: ако ние си платим за месец, два, три или четири тези доставки, какво правим след това? Тези пари ще свършат. Отново ли „Булгаргаз“ ще тегли кредит, за да плаща доставките на природен газ за България? На фона на тази апокалиптична картина, свързана със сигурността на доставките на природен газ за България, смятам, че е изключително важно да бъде подкрепено решението, свързано със създаването на тази временна комисия, която да изследва всички факти и обстоятелства, свързани с изграждането на проекта „Балкански поток“, закъснението, свързано с изграждането на интерконектора Гърция – България и всички останали съпровождащи проекти в областта на природния газ. Много се надявам в рамките на тази временна комисия да бъдат изяснени няколко важни неща. На първо място, по отношение на проекта „Балкански поток“, надявам се най-сетне да бъде прочетено Решението на българския парламент от 44-ото Народно събрание, от което ще стане ясно какви са били условията, какви са били задачите, които българският парламент е възложил на изпълнителната власт и на „Булгартрансгаз“ при реализацията на този проект. Надявам се да стане ясно и как са проведени пазарните тестове за този проект съобразно всички европейски правила. Надявам се да се убедите в прозрачността и публичността на проведените обществени поръчки, свързани с реализацията на проекта и със спазването на европейските правила по отношение на Газовата директива. Надявам се всички народни представители да се запознаят и с Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, където много ясно е посочено каква е нормата на възвръщаемост на този проект, какви са приходите, които той трябва да реализира, съответно разходите, за да може да бъде рентабилен. Много се надявам накрая всички да разберете, че това е проект, който е изцяло български, който работи единствено и само в интерес на България и на българските граждани и на българския бизнес. Именно този проект на 21 юли 2021 г. позволи на „Булгартрансгаз“ да получи 683 млн. приходи от транзитни такси от „Газпром Експорт“. Мисля, че за всички е ясно, че по този проект не ние плащаме на „Газпром“, а „Газпром“ плаща на нас. Надявам се в тази временна комисия това да бъде изяснено. Много се надявам да бъде изяснен още един факт, свързан с това – с внушението, което се прави, че едва ли не с пари от бюджета е построен този проект. Надявам се да стане ясно, че този проект е построен без нито един лев средства от държавния бюджет. Той е построен със средства, предоставени от компанията, която спечели обществената поръчка, тъй като това беше едно от условията на обществената поръчка – този, който ще реализира проекта, да осигури и финансирането, което ще бъде връщано следващите 10 години от работата на проекта. Така че се надявам всички тези факти и обстоятелства веднъж завинаги да станат ясни и да спрат спекулациите и внушенията по отношение на този проект. проект. Изключително неприятно впечатление направи едно изявление на министър-председателя Кирил Петков и неговия началник на кабинета, които се опитаха да направят поредната разделителна линия и да кажат: Балкански поток е лош, интерконекторът Гърция –България е много добър проект. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги от „Продължаваме Промяната“! Вие сигурно имате прекрасно образование, завършили сте престижни университети, но ми се струва, че сте пропуснали един много важен урок и това е урокът, свързан с родолюбието и защитата на националните интереси. (Реплики от „Продължаваме Промяната“.) Няма как да делите проектите на добри и лоши. Това са български проекти, проекти, които защитават нашите национални интереси и са в интерес на българските граждани. Така че да чертаете подобни разделителни линии за проекти, които носят приходи на България и ще носят приходи десетилетия напред, и да казвате кой е добър и кой е лош, това най-малко може да го каже човек, който не е запознат с фактите, такива, каквито са. По отношение на интерконектора Гърция – България, много се надявам в тази временна комисия веднъж завинаги да стане ясно как как стана възможен този проект, веднъж завинаги да стане ясно, че проектът не се строи 12 години. Защото, за да стане факт този проект, той се реализира на територията на две държави от съвместна компания между Гърция и България. прави внушение, че ГЕРБ не е реализирал този проект 12 години, това означава, че той не познава проекта и не познава в детайли това, което се случва в този проект. Не ГЕРБ, това е съвместната българо-гръцка компания, която реализира и интерконектора Гърция – България. Този проект не се реализира 12 години, уважаеми колеги. През 2013 г., през септември 2013 г. – господин Стойнев е тук, ще каже, е подписан договорът за доставка за природен газ между „Булгаргаз“ и нашите партньори от Азербайджан. В резултат на това трябваше да бъдат построени два инфраструктурни проекта – Трансанадолският и Трансадриатическият газопровод, чрез които природният газ от Азербайджан ще стигне през южния газов коридор до България и до Гърция. Друга много сериозна теза, която напоследък се упражнява – и нашият министър-председател, и така хората около него, е, че всички тези маршрути, по които идва азерският газ, са съществували винаги. Искам да Ви кажа, че за да може азерският газ да дойде до България, да дойде по наше време – той е в България от 1 януари 2021 г., колеги. Тогава ние направихме анекса с нашите азерски партньори, подписахме този анекс и от 1 януари на базата на този анекс защитихме в максимална степен нашия национален интерес и това, което можеше да се вземе като капацитет на Неа Месемврия – това е точката, която ни дава тази възможност, на тази входна точка, стана факт в края на 2020 г. Така че се надявам в тази временна комисия всичко това да стане ясно и да спрат спекулациите по тази изключително важна за България тема и този изключително важен за България проект. Много се надявам да бъде оценено и всичко това, което трите правителства на премиера Борисова направиха за този проект. Защото той стана възможен, колкото и да не харесва на някои от Вас, благодарение на политическата воля на премиера Борисов и на неговите три правителства, които направиха възможен интерконектора Гърция – България. Ние осигурихме финансирането за този проект и когато някой казва, че ГЕРБ е забавил Проекта и не го е искал, просто трябва да замълчи и да се извини 110 млн. евро сме предоставили от държавния бюджет държавна гаранция, 39 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. От Българския енергиен холдинг е предоставена цялата вноска, необходима за реализацията на Проекта. Така че когато се говорят неистини, начинът тези неистини да бъдат опровергани, е именно чрез такива временни комисии, които комисии да изнесат всички факти и всички обстоятелства. Защото, когато фактите говорят, и боговете мълчат. Уважаеми колеги, много се надявам наистина, когато всичко това стане известно – Вие се запознаете с всички документи, които ще бъдат предоставени, да стигнем и до – миналата седмица, когато премиерът Кирил Петков отиде и завъртя един кран, дано да изследваме и това какво всъщност е потекло, като се е завъртял този кран. Аз Ви казвам, че газ е нямало, не знам какво друго може да е имало там. Но по отношение на интерконектора Гърция – България, Проектът и към настоящия момент не е готов и не е въведен в експлоатация. Просто това беше един пиар. Но аз съм сигурна, че Временната комисия ще стигне до всеки един процес и всеки един детайл от реализацията и на интерконектора Гърция – България. Надявам се Временната комисия да се запознае и с модернизацията на газопреносната инфраструктура, която ние направихме – подменихме всички компресори по нашите компресорни станции, така че днес да стане възможно природният газ да се движи в двете посоки – от и за България. Всичко това се надявам да бъде видяно, оценено и да се спре с внушенията и с лъжите. Работили сме в интерес на България, единствено и само сме били водени от българските национални интереси. Колеги, призовавам Ви да подкрепите това решение за създаване на Временната комисия. Тя ще даде отговори на много, много въпроси и Вие ще разберете най-накрая истината. Благодаря.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Петкова, госпожа Бъчварова няколко пъти, неведнъж, е заявила в качеството си на вицепремиер, че трите проекта – „Бургас – Александруполис“, „Южен поток“ и АЕЦ „Белене“,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Петкова, направихте стегнато компетентно изложение, но имахте един пропуск. Само един! Важното е да бъде изчистен, защото всичките колеги, които не разбират от енергетика – правят свободни съчинения, трябва да се поучат от това, което казахте. Пропуснахте да споменете кога бяха завършени трасетата на ТАП и ТАНАП. Защото, както е известно, за да построиш газопровод, трябва да има източник на природен газ, той не може да се пренася в малки бъчвички. Трасетата на ТАП и ТАНАП поправете ме, ако греша, госпожо Петкова, бяха завършени 2020 г. – 2020 г.! Тоест, източник на газ, който би могъл да снабдява IGB – интерконектора с Гърция, е наличен от края на 2020 г. Моля да ме поправите, ако съм сбъркал.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Свиленски! Аз говоря единствено и само истината и говоря с факти. Мога да Ви говоря по дни какво се е случило, защото всичко това, което така съвсем накратко се опитах да Ви обясня, е минало през ръцете ни, през умовете ни, за да може да стане факт. Така че няма нещо, което да съм спестила. Тук ролята и мястото на премиера Борисов са са повече от очевидни. Именно окончателното инвестиционно решение, за да се построи интерконекторът Гърция – България, беше взето на 10 декември 2015 г. в Гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на представители на Европейската комисия, комисия, гръцкия министър на енергетиката, премиера Борисов. Така че този проект стана възможен благодарение на политическата воля на Борисов и на неговите правителства. Това са фактите и смятам, че никой не може да каже нищо по отношение на това, когато фактите говорят. Мога да говоря по дни какво се е случило и по конкретни дати. Но за спиране на проекти тук и дума не може да става. Уважаеми господин Дончев, Вие сте абсолютно прав. Пропуснах да отбележа, че тези два изключително важни инфраструктурни проекта – Трансанадолският газопровод и Трансадриатическият газопровод, бяха построени, в края на 2020 г. беше завършен Трансадриатическият газопровод, тоест тогава се появи и връзката на Неа Месемврия. Тогава става възможно България да получава определени количества от азерския природен газ. Както Вие добре знаете, ние не губихме нито час и веднага направихме всичко възможно, стартирахме преговорите с нашите азерски колеги, анексирахме договора и на 1 януари 2021 г. азерският газ вече беше в България. Тоест България направи реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България. Пропуснах още нещо, което е много важно – за тези 12 години строителство. Обществените поръчки за този проект станаха възможни, след като беше осигурено финансирането за този проект. Освен държавната гаранция, освен парите, които осигурихме по оперативните програми, беше взет и заем от Европейската инвестиционна банка. По отношение осигуряването на финансирането направихме всичко възможно, така че да ускорим целия този процес. След осигуряването на финансирането стартирахме четири обществени поръчки: за избор на строител, за избор на производител и доставчик на тръби, за инженер-консултант и за строителен надзор. През октомври 2019 г. започна строителството, бяха подписани договорите за строителство и доставка на тръби и строителството стартира. От октомври 2019 г. се строи този проект. Знаете след това пандемията от COVID-19, тя забави целия процес. Радвам се, че онзиден и премиерът Мицотакис просто е признал, че това е причината, защото две гръцки компании строят този проект, уважаеми колеги. Не го строи ГЕРБ,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е към Вас по начина на водене, но критиката не е толкова към Вас. Уважаеми колеги народни представители, дискутираме създаването на Временна комисия, която би следвало да установи факти и обстоятелства около всички въпроси, които бяха засегнати. с тази детайлна дискусия, с всичките елементи, които смята да прави тази комисия, тя ще се обезсмисли, защото почти всички факти и обстоятелства вече бяха изложени от госпожа Петкова. Аз предлагам все пак да се фокусираме малко повече върху конкретната точка, която не е дискусия по всички тези теми, а дискусия по създаване на Временната комисия, а всичките детайли и обстоятелствени разяснения и така нататък да ги оставим на Комисията, която ще изготви подробния доклад. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ Колеги, други изказвания има ли? Господин Димитров, след това госпожа Атанасова. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! За втори път от тази трибуна колега от ГЕРБ разказва какви неустойки щели да поискат от България в края на годината и си говорят за едни милиарди. Много настоятелно се обръщам към Вас да мислите за националния интерес и от трибуната на Народното събрание да не се говорят такива неща, защото в евентуална процедура срещу България тези изказвания могат да бъдат използвани. Вие сте опитни хора. При това положение сами съзнавате колко важно нещо Ви казвам в момента и се надявам този път да ме послушате, защото, ако смятате, че интересът на България може да бъде защитен по-добре, дайте тези предложения, но не говорете тук от тази трибуна как в края на годината щели да ни поискат 3 милиарда. Не говорете такива неща, защото този въпрос съдържа в себе си кой е изправната и кой е неизправната страна. Е, Вие на коя страна сте, колеги от ГЕРБ? Кой смятате, че е прав в този спор? Освен това,

И дори когато си опозиция, ти пак защитаваш националния интерес. Ако смятате друго, го кажете, но този въпрос е изключително ключов, и се надявам трети път, защото два пъти вече го направихте, и то не в закрито заседание, призовавам Ви наистина да няма трети. Освен това, като говорим за различните газопроводи, винаги възниква следният въпрос: как така нареченият Балкански, Турски или там, както искате, газопровод беше построен за една година това е крайният резултат, докато гръцката връзка мина през всички перипетии, макар че проектът е много по-лесен за изпълнение, минаха много – над 10 години, в крайна сметка, докато бъде завършен. Факт! много внимателно Ви слушах, но това е резултатът, това е крайният резултат. На следващо място, колкото до различните руски проекти, въпросът е каква диверсификация постигнахме през всичките тези години и бяхме ли готови за кризата, която се случи. купуваше миналата година пълния размер на азерския газ, сега Чирен щеше да бъде пълен, колеги, и защо не купи миналата година пълния размер на азерския газ, уважаеми дами и господа? Щяхме да бъдем много по-добре подготвени за тази ситуация И в крайна сметка ние, разбира се, ще подкрепим тази комисия, ще си изясним заедно много факти да видим кой е крив и кой е прав, но колеги, много криворазбрано е разбирането, че ти като си опозиция не си част от националния интерес на една държава, защото това ми обясниха тук – двама колеги от ГЕРБ ми подвикваха, докато говоря. Няма такова нещо.

Господин Димитров, ще се радвам, ако в дупликата си намерите морална сила да коментирате факта за изнесените данни колко ще трябва да плати България за това, че не е взела нужните количества по договор от „Газпром“, защото цифрата от 3 милиарда, изнесена тук преди малко, е, меко казано, притеснителна. Затова ще е хубаво да кажете Вие дали това е така, или не е така, за да не остават погрешни впечатления за цялото това нещо, което се направи като изказване от страна на господин Станков, и дали е истина или не, защото има значение, има значение за всеки един от нас. Иначе е хубаво да коментираме всички тези газопроводи, защото, когато се спираше и се спря реално изгодният за България Южен поток, тогава управляваше БСП. Тогава пристигнаха четирима американски сенатори, разпоредиха това нещо на премиера Орешарски към онази дата и той спря Южен поток. За сметка на това построихме много неизгодния за България Турски поток, така наречения Турски, или Балкански, или както искате го наречете, поток, но е факт, че това нещо стана по времето на БСП. И не че има някаква разлика между тяхното управление и на ГЕРБ (възгласи от да кажете за тези 3 милиарда, които бяха посочени, истина ли са, или не са, защото невзетите обеми, ако трябва да се изчисляват като неустойка, която трябва да платим, става доста неприятна сумата за нас като държава. Благодаря Ви предварително.

Господин Димитров, аз имам много ясен спомен за едно правителство, когато Вие бяхте опозиция само за година, какво правехте към Европейската комисия, какво писане падна само и само да може да се върнете на власт. Да, говоря за Реформаторския блок. И като говорите за потоците, ние затова предложихме тази комисия – и тя, между другото, един месец така си изтече, аз не чух и дума от Вас за тази комисия. Защо не се събра, защо не изследва фактите и обстоятелства, нали? Като дойдем тук на трибуната, се упражняваме, но през останалото време някак си ги забравяме тези работи. Имаше един министър на енергетиката, който понастоящем е кмет на район в София, пък беше и кандидат за президент на Реформаторския Ви блок. Помните ли го, в периода 2009 – 2012 Така че има много интересни работи, които трябва да излязат по пътя на тези потоци, защото политическите решения за изграждането им са взети доста по-рано във времето – аз съм си направил труда да проверя хронологията и чии подписи стоят под тях. Дори и Вие ще се изненадате, или пък няма да се изненадате, а тук сега се правим на дръж ми шапката, както казват по народно. Така ли е, господин Димитров, Вие се познавате? Сега недейте поне от приятелите си да се отричате, това не е окей. Само тази думичка ще ползвам. Но тук си остава въпросът: какво стана с този един месец и защо тази комисия не заработи? Уж всички бяхме за изкарване на всички факти и обстоятелства, гласува се Комисията, падна правителството и изведнъж: „А, не ни интересуват фактите и обстоятелствата.“ Аз затова и в първата Ви казах, когато трябваше да гласуваме за ратификацията и коментирахме отсъствието на правителството, ненапразно Ви намекнах, че на някои хора евроатлантизма явно им е ден до пладне и следобеда вече не е толкова нужно да са евроатлантици, защото си имаме други интереси и други приоритети.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Димитров, аз виждам известен напредък. Допреди известно време Вие говорехте за това, че ГЕРБ не е построил 12 години проекта, сега станаха 10. Това все пак е нещо, което е успокоително. Само да Ви припомня, че строителството започна през октомври 2019 г., тоест няма как от 2019-а до 2022-а да са минали 10 години. Да припомня още нещо. Съгласно договора, сключен след проведена обществена поръчка, проектът трябваше да бъде готов на 26 април 2021 г. Заради пандемията от COVID-19 беше анексиран и удължихме срока до 31 декември 2021 г. Вече година и половина ГЕРБ не управлява, ами да го бяха завършили – две служебни правителства, едно редовно, с всички претенции за експертиза и желание да бъде реализиран проектът. Защо не стана готов този проект? Защо? Понеже попитахте защо Балкански поток е реализиран в срок, пък този не, ами това, което мога да Ви кажа, краткият отговор е: въпрос на организация на компанията изпълнител. Балкански поток, както добре знаете, се реализира от компания от Саудитска Арабия. Компанията се казва „Аркад“. Те създадоха необходимата организация, може би нямаха и тези проблеми с пандемията от COVID-19, докато Гърция затвори границите и беше невъзможно да се стартира по-нататък строителството, това е причината. По отношение на диверсификацията искам само да Ви обърна внимание на следното. България потребява, както всички знаем, приблизително 3 милиарда кубични метра газ годишно. Един милиард кубични метра газ ние направихме всичко възможно по договора с Азербайджан да бъде вече в България. Не сме резервирали пълните количества, защото на 1 януари 2021 г., тогава, когато стана готова връзката с Неа Месемврия, „Булгаргаз“ се яви на търг за капацитет. За да може да се достави този газ, трябва да има свободен капацитет. Капацитетът, който тогава успяхме да вземем, беше за 300 милиона кубични метра газ. Сега е чудесно, че са кандидатствали за капацитет и могат да вземат пълния капацитет, но за да вземем пълния капацитет по договорната цена, защото сега плащаме по-висока цена, трябва да е готов интерконекторът Гърция – България. И аз питам защо според Вас този проект Времето, госпожо Петкова. ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: …най-много от всички, плюс това имаме резервирани половин милиард кубични метра газ на терминала за втечнен природен газ на Александруполис, който трябва да стане готов в края на 2023 г. Този проект също стана възможен благодарение на нас. Ние притежаваме 20% от капитала на това дружество и половин милиард кубични метра газ – втечнен природен газ. Благодаря. Виждате какво се получи след второто поредно изказване от ГЕРБ в парламента за някакви си 3 милиарда. Вече и други парламентарни групи взеха да говорят по тази тема, което пряко уврежда интереса на България, както Ви обърнах внимание. Това е отговорно за всеки един депутат. От моя гледна точка какво се е случило? България е заявила количества, платила ги е и не ги е получила. За какви 3 милиарда ми говорите, колеги? Какво правите? Един колега от ДПС ми обясни, че понеже като било някакво друго правителство, той не получил подкрепата, която очаквал, затова сега не трябвало да се работи за националния интерес. Няма такова нещо. Всеки народен представител, всички ние – няма значение кой е опозиция, кой е управляващ, сме длъжни да правим най-доброто за решаването на проблемите, които стоят пред нас. Най-доброто във всеки един момент. Колкото до госпожа Петкова, то част от въпроса е защо започва строителството на газовата връзка 2019 г., като решението е от 2009 г., че такова нещо трябва? От 2009 г. аз всяка година питах различни министри на енергетиката: „Защо не започва това строителство? Защо не започва това строителство? Защо започна 10 години по-късно?“ То това е проблемът, то това е истинският проблем всъщност, за това става въпрос, така че, колеги, най-важното. Да, трябва да има такава комисия, ние я подкрепяме, участваме в нея. Защо не е заседавала? Трябва да заседава и ще заседава. Като има такива политически турбуленции… (Шум и реплики.) Напротив, днес, като бъде избрана, ще заседава, разбира се, но завършвам със следното. Колеги от ГЕРБ, и Вие колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ вече, моля Ви да не спекулирате с тема, която може пряко да увреди интереса на България. Обръщам се с молба към всички Вас, като към колегите от ГЕРБ молбата ми е два пъти по-силна, защото опитни хора не могат да си позволяват такива спекулации, които в международни процедури могат да бъдат използвани срещу интереса на България. Благодаря Ви.

Той, между другото, с този почин успя почти да занули най-голямата демократична партия в България като председател. Много Ви моля да отправяте остра забележка, когато господин Димитров излиза тук и лъже с цел да се оправдае. Колкото до Комисията, тук и на Вас ще Ви направя забележка, тя не заседава. Малко ми е трудно в момента и на Вас, и на господин Димитров да Ви повярвам, че веднъж като сте излъгали, че втори път няма да го направите.

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас по начина на водене. Моля Ви, когато от тази трибуна се отправят обвинения – в случая господин Димитров

но когато се вземат такива решения, свързани с националната сигурност, защото енергийната сигурност е национална сигурност, тогава трябваше колегите да се позоват на разпоредбата от Закона за енергетиката, да дойдат тук – дали в закрито заседание, дали в открито, ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: …да съобщят това, което имат да ни казват, а не ние да научаваме от медиите. Сигурна съм, че ние щяхме да намерим най-добрия за България вариант. Но сега да ни плашите, господин Димитров, не мисля, че е удачно. Благодаря. Господин Председател, и Вие да обърнете

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Провокиран съм от едно изказване на колега от ВЪЗРАЖДАНЕ преди малко, а и доста хора репетираха в залата, за една тема, която е доста по-различна от това, което се говори. Първо, БСП е политическата партия, която през последните 20 години пределно ясно коментира кои са важните проекти в областта на енергетиката. Това бяха Южен поток, Бургас – Александруполис, това беше „Белене“ и това, което се коментираше преди малко в залата, че едва ли не по времето на БСП е спрян Южен поток, няма нищо общо с истината. Мисля, че друг министър-председател беше този, който се хвалеше в едно чуждо посолство, че той е спрял „гьола Белене“, след което, половин година по-късно, говореше колко важен е този проект за страната ни, че той е спрял Бургас – Александруполис и Южен поток. Аз считам, че е пределно ясно коя е политическата партия, която през всичките тези години е неотклонна в своето виждане за развитието на енергетиката в тези области. Защо не стана Южен поток една тема, която действително трябва да бъде обсъдена много внимателно, и кои са виновниците България да загуби възможностите за печелене на милиарди от този огромен инфраструктурен обект. Кой е виновен за „Белене“ – нещо, което в момента щеше да носи отново милиарди печалба на държавата. Трябва да бъде изкоментирано също и дали в момента в тази зала има воля да стартира изграждането на атомната централа. Не трябва по този лековат начин да се обсъждат темите и да се хвърлят неистини. Затова в БСП винаги сме били последователни по темата енергетика и когато коментираме тази тема, още веднъж искам да поставя въпроса със затапянето на газохранилището в Галата, което можеше да бъде газохранилище. Коментирам още веднъж: ще има ли най-накрая произнасяне по това кой е взел решението за неговото затапяне, за да не може в момента ние да имаме естествено газохранилище? Защо в Чирен в продължение на толкова години се влагат милиони и то не е увеличило още капацитета си така, както трябваше да бъде – от 900 милиона на 1,5 милиарда кубика газ? Така че аз Ви моля, уважаеми колеги, да не тренирате и да не репетирате от трибуната неща, които са твърде далечни. И още нещо, като сме подкарали тази тема. Отново БСП беше партията, в която по всякакъв начин се мъчихме и успяхме да спрем в Добруджа шистовия газ. И ако в момента отново се повдигне тази тема, да, отново ще застанем на тази позиция, че не трябва да има добиване на шистов газ по този начин, по който беше предвидено.

„Булгаргаз“ не отвори сметка, която да ни осигури възможността да продължим да получаваме газ от „Газпром“, благодарение на едно решение на Министерския съвет, което е цитирано и е дадено към тях от един от заместник-министрите по енергетика. Това решение на Министерския съвет днес Вашият министър-председател в оставка Кирил Петков каза, че не е протоколирано, не е стенографирано, но Вие имате няколко министри на БСП, кажете ни, господин Гуцанов: как реагираха, какви становища заеха Вашите министри на БСП при решението, на база на което „Булгаргаз“ прекрати взаимоотношения с „Газпром“, вследствие на което ние спряхме да получаваме количества газ? Как реагираха – Вашите министри на БСП, тъй като Кирил Петков от тази трибуна – Вашият министър-председател в оставка, каза, че решението е единодушно? Отговорете! Господин Свиленски, напълно сте прав. Колеги, за бога, коментираме създаване на комисия. Може ли в някакъв момент да се фокусираме върху това защо е необходима тази комисия? Тя касае – чета Проекта за решение. (Реплики.) Момент!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гуцанов, слава богу, че сте партия, която се нарича русофилска и подкрепя по някакъв начин добрите отношения с Русия, защото, ако бяхте против Русия, вероятно досега да сте сринали цялата руска държава. Вие като приятели на Русия – аз си спомням с очите си, спряхте едно време Южен поток. Дойде Маккейн – американският сенатор, спомням си го като вчера, и в залата в Министерския съвет даде обща пресконференция с Орешарски, на която обяви, че спира Южен поток.

започваме даже да се притесняваме да не вземете да обявите война след някой и друг ден на Русия, както сте влезли в управлението. Аз Ви призовавам, господин Гуцанов, да не припомняте какво сте правили в управлението по отношение на газови и енергийни проекти изобщо, защото Вие там, освен да сте спирали, нищо друго не сте правили в последните 30 години. Имате едно постижение – Жан Виденов отказа да продаде на Русия на безценица газопреносната мрежа на България, което беше и добро решение. ТОМА БИКОВ: Между другото, имайте предвид, господин Председател, че газовата тема е стратегическа тема – тя е десетилетия напред и десетилетия назад. Вие можете да мислите, че тя започва от 2020 г. или от 2021 г., или от гръцката газова връзка, но тя е много стара тема и колегите от БСП имат участие в нея. Но пак Ви казвам:

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря и на господин Биков, че половината от нещата, които трябваше да кажа, ги изреди, макар че не точно в този ред. Аз искам да подсетя господин Гуцанов, защото уважавам

той я разбираше тази работа. Само не мога да разбера с този ентусиазъм, господин Гуцанов, както започнахте да изреждате, защо не завършихте двата блока в Белене? Беше напълно във Ваши ръце. Знаете ли, че не подписахте договорите, които трябваше да приключите.

опозицията можеше да помогне и да върне парите от високата цена, за да можем да намалим инфлацията в България. ПРЕДСЕДАТЕЛ

а не господин Орешарски, който застана и каза, че ще спре въпреки натиска на американската страна и на европейската страна. Южен поток беше необходим и за Европа, Южен поток беше основата, за да бъде България газовият хъб, а не да е газовият хъб сега в Гърция. Защото, ако не бяхме спрели Южен поток, ако все още не правим така, че да спорим дали е бил необходим Балкански поток, дали са ни необходими и други газопроводи, които могат да минават през България, защото, колеги, ще дойде ден и трябва да сме наясно – тръбопроводите, които са построени в България за газ, може да транспортират газ дори до Украйна,

Господин Аталай, аз не разбрах къде се разминавахме с Вас, защото и Вие защитихте Южен поток по начина, по който и аз говорих. Когато говорим за „Белене“, се радвам, че споменахте, че именно „Движение за права и свободи“ винаги е било против ядрената енергетика. Надявам се, че вече, след като и в Европа има друго виждане по тази тема, и „Движение за права и свободи“ също ще си промени виждането по ядрената енергетика и най-накрая ще бъде построена „Белене“ или нови ядрени мощности в България. Интересно е как така колегите от ГЕРБ пропуснаха, че в тяхно управление се продаде чисто новата турбина за „Белене“ и тя вече работи в Калининградската атомна централа и произвежда отдавна електричество, а това нещо можеше да бъде тук в България. Как тогава коментираме, радвам се, че се припомни, че не по времето на Орешарски е станало затварянето на Южен поток и неговата забрана, а в едно друго време и как тогава премиерът Борисов се хвалеше, че именно той е човекът, който е спрял Южен поток. Така че, уважаеми колеги, нека да сме внимателни, когато правим тези изказвания, защото можем да видим кой министър-председател през кое време какви изказвания е правил и говорил. (Реплики.) А що се отнася до госпожа Искра Михайлова – дали е по същество темата. Госпожо Михайлова, отговорих, защото Ваш колега застъпи абсолютно невярна тема. А що се отнася до това БСП какво е говорила и какво е коментирала по плащанията с „Газпром“, мисля, че пределно ясно ние казахме нашата позиция и стана пределно ясно, че ние искаме продължаване на разговорите с „Газпром“,… ПРЕДСЕДАТЕЛ доставка на възможно най-добрите цени, независимо от кого са – дали ще бъдат „Газпром“, или от друго място, но никой не трябва да бъде изключван от тези преговори, стига да бъде най-добрата цена за България и да има предсказуемост по време на доставките. Благодаря. на водене.) Колеги, моля Ви да се фокусираме върху изказвания наистина и те да бъдат конкретно по темата. Тази дискусия, ако трябва да сме обективни, трябва да я водим, когато бъде изготвен докладът на Комисията. Ще повтаряме дискусията, която водим сега ли? я аргументираме с цените на газа, с доставките на петрол и с господин Овчаров, с Жан Виденов? (Шум и реплики.) С Жан Виденов, добре. За изказване?

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, сериозен дебат отново. Този дебат можеше да бъде заместен от изводите в доклада на Комисията, ако, господин Председател, и Вие, и председателят Минчев бившият председател, бяхте влезли в ролята и функцията си и бяхте насрочили в едномесечния срок за работата на Комисията нейни заседания. Това, че Вие, господин Председател, господа председатели, единият от които бивш – Иванов и Минчев, не влязохте в ролята си и тази комисия беше създадена и не оползотвори времето, за което беше създадена, а тя беше създадена през месец май, днес сме 13 юли, и нека да кажем, че изтече едномесечният срок и сега отново водим дебат в пленарна зала по нейното създаване. Между другото, не се знае всъщност дали ще изберем отново председател. И отсега, господин председател Иванов, Ви моля, ако това не се случи, все пак за краткото време, което остава на този парламент, да направите всичко необходимо и да насрочите поне няколко заседания на тази комисия, защото очевидно е от всички изказали се колеги преди мен, че има необходимост от подобен дебат. Аз много искам темата на дебата да бъде за създаването на тази временна комисия, да не се връщаме назад във времето и да цитираме бивши министър-председатели, защото ми се струва, че след време, когато се наложи да се цитира настоящият в оставка, ще бъде просто страшно. Не знам дали някой ще разтълкува какво точно е искал да каже, кога го е казал, по какъв повод и в какъв смисъл. Но искам да направя едно-единствено уточнение, защото е важно за дебата, а то е по отношение на спомените за бившите министър-председатели, и то основно към колегите, които все още спорят кога е продадено оборудването в „Белене“ и то се намирало в Калининград. Надявам се на добрата Ви памет, колеги от БСП предимно, то е продадено през 2007 г., турбината е продадена там нещо повече, продадена е на загуба. Драгомир Стойнев е бивш енергиен министър и ако желае, може да ме опровергае, но аз съм убедена, че той знае отговора и няма да го направи. Много искам тази комисия, която днес ще създадем, и се надявам тя да заработи, да отговори на няколко други въпроса освен на тези, които са поставени от моите колеги в самите мотиви, от госпожа Теменужка Петкова в експозето на нейното изказване. Въпросите например за това защо не беше завършена газовата връзка с Гърция през декември, все още стоят на дневен ред. И въпреки че онзиден видяхме министър-председателя Петков на въртящия кран, той не отговори защо седем месеца след пусковия срок все още нямаме яснота какво наложи удължаването на този срок.

месеца? Той трябваше да бъде завършен на 31 декември 2021 г. Тези и разбира се, много други въпроси сигурно ще станат обект на дискусията. Най-важното обаче е тази комисия най накрая, а надявам се и завинаги, да установи по безспорен начин няколко факта. Първо, че Балкански поток е изцяло български проект. Второ, че газовата връзка не се е строяла последните 12 години, нито последните 10 години, ами строежът е започнал през 2019 г. октомври месец. Трето, че правителствата на ГЕРБ са работили за реална диверсификация. И да, трябва да се отчете заслуженото на всеки съгласно договорите, които са подписвали назад във времето. Само преди няколко дни ние имахме пресконференция, на която отчетохме и заслугите на президента Първанов, отчетохме обаче заслугите на всички останали, които са допринесли за това България наистина да не е затруднена в газовите доставки – нещо, което сега не се случва заради абсолютно грешни управленски решения. Не искам да припомням още нещо, казано от настоящия министър-председател Кирил Петков, то сигурно някой ще го тълкува в някакъв момент, но нали Руската федерация беше „бензиностанция с ракети“, уважаеми?! В този смисъл нека да се върнем на темата, да създадем тази комисия и да ѝ дадем възможност тя да приключи своята дейност обективно и да докладва пред обществото – не пред нас, кой какви заслуги и за какво има. Благодаря. За лично обяснение? Господин Минчев, заповядайте за лично обяснение. Докато Вие дойдете до трибуната, аз ще си позволя една реплика. Не си спомням от народните представители – 14 на брой, които бяха избрани в тази комисия,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Атанасова! Да напомня фактите по случая, а те са, че на 9 юни, който беше четвъртък, гласувахме създаването на Комисията. След това, още следващата сряда, на 15-и, Вие ми поискахте оставката и разбира се, както е по Правилник, я гласувахме на следващия ден. Като цяло не ми оставихте чак толкова много време кога да свикам по свой почин тази комисия, на която не гласувахме председател, а всъщност за едномесечния ѝ срок, за който тя съществуваше, на практика се получава, че може би членовете Хамид Хамид.) Не от място, господин Хамид, моля, може би членовете ѝ или може би народни представители можеха отново да вкарат в Програмата по реда на чл. 47, ал. 3 избора и на председател на Временната комисия, така че тя наистина да може да заработи. А може би другият вариант е, разбира се, понеже все пак това беше Проект на решение от „Движение за права и свободи“, а пък новият проект е от Вас, така че Вие да вземете политическите дивиденти от създаването на Комисията сега. Може и това да е вариантът. Благодаря.

Господин Анастасов, има изказване от групата на ДПС, затова давам на групите, които не са се изказвали, съответно и независимите. Заповядайте, господин Атанасов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, аз гласувах за създаването на Комисията по предишната точка, ще гласувам за създаването и на тази комисия, защото трябва на българските граждани да бъдат да бъдат представени всички доказателства, тези комисии да излязат с доклади и да бъде разкрита истината. Прави ми впечатление, че представители на всички партии се упражняват и по предишната точка, и по тази, колко много са направили за българската енергетика и затова тя е в такова цветущо състояние. Но за да могат тези две комисии да изпълнят задачите, за които са създадени, ще се обърна към Тошковците от ИТН: има само една-единствена възможност. Тошковците от ИТН заедно с ГЕРБ, заедно с ДПС – двете партии, които показаха зависимости с колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, свалиха Никола Минчев, свалиха и българското правителство. Значи, те трябва да имат готовност за създаването на ново правителство. Това е, ако отидат и се помолят на ГЕРБ утре да не връщат мандата и да съставят правителство, тогава комисиите ще може в този едномесечен срок да изпълнят задачите, за които са създадени, и да излязат с докладите, за да може да бъдат запознати гражданите с

например: кой спря Южен поток? Да припомним, особено на групата на БСП, също и на техните избиратели, за които това е много важно, през 2014 г., или по-точно на 8 юни, четем: „Премиерът Пламен Орешарски е разпоредил спирането на всякакви действия по газопровода Южен поток.“ Това се случва на пресконференция, на която Орешарски присъства заедно с трима американски сенатори и на която Джон Маккейн казва: „Очевидно ние бихме искали да видим колкото се може по-малко руско участие.“ Това е относно БСП и тяхното управление съвместно с ДПС, тогава с мандат на БСП, подкрепен от ДПС. Следователно трябва Комисията да отговори на такива въпроси, като: защо БСП, които твърдят, че не са спрели Южен поток, всъщност са го спрели и защо Южен поток е лош, след като по него България нямаше да плати нищо, а щеше само да спечели и затова така демонизираната в днешно време Руска федерация а съответно Турски поток е добър, от който обаче България нищо не печели, а само инвестира в него? Ето това са важните въпроси, на които ние трябва да дадем отговори на българската общественост. Особено тук морално задължени са от БСП, разбира се, защото те са управлявали, защото те носят пряка отговорност за това нещо. Нека те да обяснят на своите избиратели – не само, на цялото общество, и нека да стане ясно на всички кой стои зад българските интереси, без значение откъде е финансирането щом България печели и кой не стои зад българските интереси и слуша чужди заповеди. Така че нека да си отговорим на тези въпроси, нека да направим тази комисия и мисля, че всеки гражданин на България ще може сам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

Точно във връзка с част от изказването – Вашето и на други народни представители, е важно в тази комисия да бъде показано каква точно е печалбата от всеки един интерконектор. И нека да бъдем ясни тук – и регулаторът, и всички органи, включително и на европейско ниво, са се изказали, че този проект е с 8% възвръщаемост, процента, не минус проценти, а 8% възвръщаемост. Това докара, че месец юли миналата година държавата получи 683 милиона за транзита по тези газопроводи, като имате предвид, че той не изцяло е използван, защото на входа имаме 10% свободен капацитет, а на изхода имаме 20% свободен капацитет. С други думи, още повече може да нараснат приходите, особено след като България построи като съсобственик LNG терминала в Александруполис и повиши количествата на газ, които да влизат и да излизат от страната. Така че радвам се, че поставяте тези въпроси, но имайте предвид, че точно това е работата на Комисията – да установи от всяка една газова връзка, защото аз лично съм на мнение, че всяка една газова връзка за страната е изключително важна, без значение откъде и как е потекъл газът, той носи допълнителни приходи за страната, той носи енергийна сигурност на страната, той носи възможност България да запази да запази стратегическото си място на газовата карта на Европа и да продължи да определя правилата на играта не само на Балканите, а и в Югоизточна Европа, защото 60% от компресорите на територията на Балканите са разположени именно на българска територия и това не са стари компресори, амортизирани, а чисто нови компресори, които позволяват и в двете посоки реверсивно да се пренасят количества газ. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Станков. Други реплики има ли, колеги? Няма. За дуплика? Не. Господин Анастасов, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо ще започна с едно уточнение към господин Минчев, защото той не беше напълно коректен в изказването си. Когато беше избрана Комисията и не се избра председател, може да погледнем стенограмата, тук господин Карадайъ излезе и Ви припомни какъв е редът, който предвижда Правилникът в такива ситуации. А той не е да се вкарва точката отново, а председателят да свика заседание на комисията и комисията на първото заседание да избере председател измежду членовете си. Това е най-простият вариант. Случвало се е и преди, има хора с повечко парламентарен опит, правено е. Факт обаче, за който също не получихме тук някакво обяснение, че един хубав месец си замина, а през този един месец се случиха доста работи, свързани с енергийните източници на България и със зависимостите от Русия. Някак си обаче тази тема пак не Ви беше интересна, както преди малко разбрахме, че „Лукойл Нефтохим“ е много интересен тук – вдигаме шум, вдигаме мъгла и в един момент, като се стигне до гласуване:

Затова става дума, колеги. Вижте, това е основен проблем на доверието в политиката – трябва да има съответствие между думи и действия, когато много говорим нещо, а в последния момент направим завой на 180 градуса или не свършим нищо, определено оставяме един горчив привкус, че прикриваме нещо. Така се случи и с тази комисия. За един месец можеше да направим едно заседание. В интерес на истината, поне декларативно в залата, сега пак ще припомня на господин Минчев, че имаше няколко гласувания за тази комисия и тя не мина от първия път – някак нямаше политическа воля много, много. От третото гласуване, ако не се лъжа, пак може да проверим, беше приета тази комисия. И пак така някои, които се декларират за евроатлантици, гласуваха против – два пъти подред, а на третия път дали под натиск, дали защото някой им е припомнил, че или са, или не са гласуваха създаването на Комисията, но после я провалиха. Господин водещ заседанието, тук давам отговор на въпроса Ви защо тук се води дебат по същество за Комисията? Защото определено пак имаме опасения, че ще направите същото нещо – че Комисията ще увисне, Народното събрание ще си замине и на тази тема няма да извадим всички факти и обстоятелства. Тук, между другото, доста колеги говорят и с подробности, и с детайли. Това, което ние искахме, само ще припомня, е да се извадят всички обективни факти и обстоятелства, без да се правят тълкувания какво и защо, и да се направят препоръки за диверсификация. Иначе можем да говорим доста за това изгубено време през последната година и половина. Да, дължим и отговор защо е забавен интерконекторът. Дължим обаче и отговор защо чак в началото на годината беше одобрено инвестиционното намерение за терминал в Александруполис и какво прави българската държава през тези хубави осем месеца, откакто управлява Промяната? Какви Какви разговори сме водили с Гърция? Въобще водили ли сме някакви разговори? Защото там имаше други процеси. Опитахме ли се да ги убедим по някакъв начин, че трябва да се прави този проект паралелно с другия, който те си водеха? Защото в момента ние имаме една тръба, която, да, не е актувана, няма акт 16, рязаха ѝ два пъти лентички от правителството. Нищо ново под слънцето, между другото, ако си мислите, че са измислили топлата вода. Виждали сме го много пъти, както се казва, усмивки от старите ленти. Факт е обаче, че от другия край няма терминал, а тази тръба е с капацитет малко над три милиарда кубика. На тези работи Вие тук поне в дискусията, колеги, малко трябваше да се напънете някакъв отговор да дадете. ПП е основният фактор на управлението – пак продължава да мълчи, даже БСП бяха по-смели да излязат. Поне те винаги са били открити за техните енергийни приоритети, макар да са се различавали от нашите, както ние сме си говорили с тях – без емоции, чисто прагматично. Но тук трябваше Вие да обясните защо един месец тази комисия я забавихте и провалихте. Защо трябваше още един месец да се прикриват някакви истории? И в същото време, разбира се, Кирил Петков с литмуса си да се упражнява и да ни говори каквото му дойде на полупознат на нас език. Защото реално за това се използва това време. Аз нямам нищо против тези, които имат различно мнение от нашето – на ДПС, нито ние имаме, колеги. Но когато в говоренето си стъпват на факти и обстоятелства, когато боравят с внушения, хайде, няма да използвам думата лъжа, какво беше – „фактологическа неточност“, тогава, колеги, няма как да си мълчим и няма как да има уважение към това мнение, което е базирано на лъжа и внушения. А по тези теми точно това се прави и оставяте у нас впечатлението, че точно затова не искате тази комисия. Между другото, днес е сряда, ако гласуваме тази комисия, както сме гласували по Програма, ако не успеем да изберем председател, господин Председател, още утре трябва да свикате заседание на тази комисия и тя да заработи, ако искаме да свършим нещо. Всичко друго е ясно като действие. Колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ ще бъде щастлив наистина, ако не работи тази комисия. Не знам, може би и те искат всички факти и обстоятелства да излязат, защото те нямат против срещу някои работи. Това е позиция, която също заслужава уважение, но е важно тук да се знае всичко – кой, кога, какво е правил. Благодаря, Ви колеги. Надявам се този път да направите нещо по-добро от миналия път!

Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, може би сме поуморени вече, ама да кажа и аз две думи по тази тема. Естествено, ние подкрепяме създаването на Комисията – дай боже да я направим. Тя няма да има вероятно много време, но ми се струва важно как ще започне работата си и какви задачи ще възложи на администрацията, защото Комисията все пак ще възложи задачи на администрацията, администрацията, и е добре, след като се събере следващият състав на Народното събрание, да е била свършена малко работа, да са били събрани факти и сведения, защото предполагам, че в следващия мандат на следващото Народно събрание отново ще бъде създадена такава комисия и за да не губим време, да бъде използвано времето за подготовка на сведенията, които ще бъдат необходими. Сега за мен, колеги, е вън от всякакво съмнение и е ясно, че в предмета на дейността на Комисията така, както е очертан добре, ще бъдат събрани сведения. Кой газопровод кога е започнал да се строи? Защо е спрял? Как е спрял? Дали се е построил – сигурно е имало някакво забавяне в един или друг проект. Това, което е хубаво обаче, че проектите, които са били стартирани, са завършени и това е добро. В крайна сметка всяко нещо, което е построено, е добро и трябва да бъде приветствано. Господин Мартин Димитров обаче направи една бележка, върху която аз искам да реферирам много настойчиво. Става дума за това, че във встъпителното си изказване господин Жечо Станков обърна внимание, че кел файда, като сме построили газопроводи, ако няма да има газ. Цялата тази дискусия отива пак, ние нали търсим заека в една трънка, в която го няма, то може да се окаже, че няма газ за тези газопроводи. И всъщност по-сериозният въпрос може би ще се окаже не дали Южен поток е можел да бъде построен, пък не е бил построен, а е бил построен Балкански поток, ако няма газ. Аз като юрист винаги съм имал един кошмар, и то е кошмарът от прекратяване на договор. Прекратяването на договор е по принцип взрив в системата. Прекратяването на договор става доста по-сложно, отколкото сключването на договор, то е хирургическа работа, то е много прецизна работа, иска много мислене. То не може талибански да излезеш някоя сутрин, както си го представят новите ръководители, става една сутрин и вика: я го дай тоя договор, хръс – аз го скъсвам, няма го, край. Защото, като кажеш аз го скъсвам ей сега този договор и край, след това може да плащаш толкова, че по-добре два пъти да си го изпълнил. Аз съм имал такъв случай. Имал съм такъв случай, в който наблюдавах държавно предприятие как прекратява договор силово с контрагент, защото иска да го накаже, след което плати толкова много като неустойки, че дето се вика, по-добре да си го беше изпълнил до края. Съгласен съм, господин Димитров, че тези работи не бива да се говорят, съгласен съм, че ние не бива да предпоставяме какво ще стане, няма и право собствено, ако има някога съдебни дела, арбитражи, те ще се произнасят, ще решават, едва ли нашето мнение е кой знае колко релевантно. Но това, което искам да кажа, са две неща във връзка с Вашето изказване. Едното е – малко късно се сетихте да молите моите колеги да са национално отговорни и да помагат. Те Ви го казаха няколко пъти, аз ще го кажа още по-ясно: трябваше да ги помолите, преди Вашите млади колеги да тръгнат да прекратяват договори или да правят някакви други действия, да попитат опитните хора, защото аз съм сигурен, че Вие знаете и вярвате, че те са добронамерени. Те са участвали в тези процеси и те не биха искали да гледат как биват увреждани интересите на България. И със сигурност, ако са били консултирани, са щели да дадат своето компетентно и професионално мнение, така че да бъдат защитени интересите на България, а не да ги обиждаме месеци наред и след това тук да казваме: добре де, ама Вие защо не помагате, ама Вие защо не сте

администрацията. Това, което ми се иска, членовете на Комисията да помолят администрацията, дори и едно заседание само да има, да бъдат събрани всички документи, всички сведения и всички факти около прекратяването на договорите за газовите доставки. Кой е давал становища? Кой се е подписвал? Какви имейли са вървели? Кой на кого е казвал да извърши или да не извърши едно или друго действие? Защото ще дойде ден, в който тези документи трябва да бъдат извадени и някой трябва да носи отговорност. Значи, колеги, ако някой е тръгнал да прекратява договори, без да мисли, и после държавата трябва да плаща, аз, независимо дали съм тук или не, искам да знам кой е виновен персонално. Разбирате ли? И всички Вие ще искате да знаете, затова нека Комисията на единственото или на първото си заседание, което проведе, да възложи на администрацията на Министерството на енергетиката, в Министерския съвет, да пази свято всички документи, свързани с прекратяването на договори, за да може следващият мандат като дойде, да го посочи поименно кой е бил този, който е пращал имейли и е давал талибански инструкции, без да си дава изобщо сметка за какво става дума и колко може да се наложи тази държава нещастна да плаща.

Вие страшно много ме изненадахте. Вие ми съобщихте един факт, за който аз не бях запознат, а именно, че има някакъв прекратен договор. Няма такъв! „Булгаргаз“ има договор с „Газпром Експорт“, който е действащ. Никой не го е прекратявал. изпратено плащане от страна на България, което не е прието от руската страна, вследствие на което руската страна спира доставките. България продължава да си заявява всички доставки. България продължава да си плаща. Говорете с господин Станков за капацитета за тези доставки. Няма прекратен договор.

да не вредиш. Защото, ако има международен спор, изказванията от тази зала могат да бъдат взети и да бъдат използвани срещу интереса на България, господин Чолаков – това казах. Аз се обърнах към хората да внимават какво говорят тук, защото всяка тяхна дума може да бъде използвана в дело срещу България и Вие това много добре го знаете. Това се е случвало и в миналото, между другото. И се надявам, че след като два пъти Ваши колеги постъпиха по този начин, това няма да се случи трети път, защото интересът на България ще бъде увреден. Тоест да не вредиш е различно от това да има национален консенсус. Тоест да не вредиш е първото нещо, а второто вече е всеки да прави доброто, което може да прави. Но наистина, колега Чолаков, надявам се от днес нататък повече да не сме свидетели на такъв спор и такъв разговор, защото, пак повтарям, всичко, което се казва от тази трибуна, като едни три милиарда, които се появиха от Ваши колеги – квалификации за договора какъв бил, какво се е случило с него, също може да бъде използвано срещу България. Квалификации коя била изправната и коя била неизправната страна също може да бъде използвано срещу България. Защо го правите това нещо?! Нали сме опитни, отговорни хора! Нямаме право на такова поведение и вярвам, че ще ме разберете. Много добронамерен съм в това, което Ви казвам. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Други реплики има ли, колеги? Няма. За дуплика – господин Чолаков, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Първо на господин Ганев да кажа – господин Ганев, коригирам се. Всъщност използвал съм думата прекратяване технически, за по голяма яснота. Естествено, че юридическият казус е малко по сложен, малко по-комплициран, което не отменя това, което помолих Комисията – да събере всички факти около… Не, не. Няма нищо. Нямаме време, разбирате ли? Нямаме време! Моля този, когото мога да помоля в момента, да събере всички факти, всички обстоятелства. Да ги пазят, защото един ден може би ще се наложи да бъдат отворени и да бъдат прегледани кой какви становища е давал и кой какви решения е взимал, на базата на какви становища. Колкото до господин Димитров, и аз напълно добронамерено, господин Димитров, съм съгласен с Вас някои неща не бива да се говорят. Но пък, ако ние всички искаме винаги истината да излиза… Затова потретвам моя апел: събирайте наистина всички факти, че като започне да излиза истината, да излезе цялата истина, включително за действията на това правителство, което си отиде. Благодаря Ви.

народни представители тук разбират от енергетика и дават акъл и мнение… Е, сега някои са – как бяха, сервитьори, други са таксиметраджии, но в крайна сметка е важно, че всеки има мнение какво се случва в сферата на енергетиката. Ще започна, уважаеми дами и господа, че реалната, истинската диверсификация, която Европа можеше да получи, беше така нареченият проект „Набуко“, в който работеха две-три правителства страшно усилено. Когато Европейската комисия се отказа от проекта „Набуко“, признавам си, че тогава аз в качеството си на министър се почувствахме предадени, защото за нас това беше наистина важен, изключително важен проект.

след като ГЕРБ също работеха по проекта Южен поток, ние форсирахме два пъти по-бързо да се работи по този проект. И затова се радвам, че е именно тази комисия, за да се изяснят тези неща. Така бе направен този проект, уважаеми дами и господа, че българският народ, българският данъкоплатец нямаше да даде една стотинка. Всичко се плащаше с дивидента, който се получава. Дори и да нямаше газ, тръбите оставаха собственост и не се плащаха дължимите суми. И този проект наистина беше изцяло български проект. Ние толкова много напреднахме по проекта, уважаеми дами и господа, че имаше разрешение за строеж, имаше технически проект. Тръбите на пристанище Варна бяха задръстени, корабите бяха тук изграждането на проекта. И някой да обяснява, че правителството на Орешарски е спряло този проект, е просто нелепо. Да, имаше такава среща, на която аз, за съжаление, не присъствах, тъй като бях в Шанхай – тогава България беше определена да бъде водеща държава в Проекта „16+2“. Не съм присъствал на тази среща, но от тези, които са присъствали, никога не е ставало дума от американските сенатори за проекта Южен поток. Това е изказал министър-председателят тогава, но тогава никога не е била повдигана темата за този проект. Много ми е интересно наистина… Дано да я има тази комисия, за да се види как е спрян Южен поток. И не знам защо ГЕРБ си го пришиват този медал, защото той не е спрян от тяхно правителство. И не мога да разбера защо Вие си го пришивате и се радвате, защото това се случва по времето на служебния министър по времето на правителството на Плевнелиев. Там вече са имейлите, там е всичко, което е изпратено. При нас всичко беше… Говореше се да няма нови процедури, но ние вече всичко бяхме изпълнили, така че нямаше какво да се спира, а трябваше просто да се започне да се строи. Много странно обаче как пък тогава изведнъж падна и правителството. Как така падна правителството на Пламен Орешарски, при положение че можеше наистина да започнат реалните действия по този проект. Така че нека да се види, нека да е ясно как е изпратено. И силно се надявам някои хора да нямат претенции по начина, по който е спрян. Относно ядрената енергетика, която също беше засегната. Да, имаше едно старо оборудване, което беше наистина дадено. Но защо? Защото вече имаше договор за проекта

удължаваме живота на тези блокове, за да продължаваме да бъдем част от ядреното семейство, на нас са ни нужни нови мощности. „Белене“ беше един добър проект. Защото тук колегите от ДПС казват: „Белене“, когато беше БСП, нали, не стартира.“ Уважаеми дами и господа, един месец след встъпването ми в длъжност руснаците заведоха дело срещу България. Когато има дело, ти нямаш право да преговаряш с тях на тази тема. Ако го нямаше това дело, съм убеден, че този проект щеше да има зелена светлина. Това е истината! Но оттук нататък ние трябва да се замислим наистина

Тук вече ГЕРБ наистина го спряха този проект. Но замислете се, колеги. В момента ние предпочитаме да стоварваме танкери с едно старо оборудване, вместо да имаме едно модерно оборудване – петролопровод Бургас – Александруполис, и да не зависим единствено и само от руския нефт. ако в момента го имаше този петролопровод, ние можехме на Александруполис да стоварваме танкерите, оттам да се пренася петролът до „Лукойл“, до рафинерията, и да може България наистина да ползва реална диверсификация. Това, за съжаление, отново го пропуснахме. Относно това, което се случи с последното спиране – то не е спиране, ами с актуалната газова криза. Видяхме лично от министър-председателя, който ни заяви, че няма решение на Министерския съвет. Така че министрите на БСП нямат нищо общо с гласуването или с начина, по който се е взело решение, за да се спрат доставките с Русия. Веднъж завинаги това трябва да бъде ясно! Нещо повече, от тази извънредна комисия, в която сме, сме поискали писмо да видим за това решение в Министерския съвет кой как е гласувал. Оказа се, че няма такова решение. Ето, тази комисия да се заеме и да види точно какво се е случило. Затова такава комисия трябва да има. Уважаеми дами и господа народни представители! Можем много да говорим за енергетика, можем много наистина да спорим. Аз съм убеден, че всяко едно правителство е работило за интересите на страната. Въпросът е, че когато става въпрос за националния ни интерес, е необходимо в крайна сметка да има обединение. В момента, когато има война, когато заплахата е отвън, ние, за съжаление, все още не можем да изразим обединение, да изразим подкрепа за правителството

но важното е, че не трябва дивидентът ни – политическият дивидент, да бъде водещ. Тук водещ трябва да бъде националният интерес. И когато има препирни, и когато продължава наистина това боричкане, няма как да се получат големите енергийни проекти. Да, газовата връзка се забави. Всеки може да си припише… Трябваше може би по-рано, може би по-късно... Колкото се може по рано я направим, толкова по-добре за нас. Да, по времето на правителството на Орешарски наистина се направи най-много, за да има този прословут газ с Азербайджан. Дай боже по-бързо да дойде. Да, наистина стана благодарение на връзките на президента Първанов, но за съжаление, годините си минават, а ние не напредваме. Това е жалкото. Нека да я има тази комисия. Нека да се разбере кой е виновен. Нека да е ясно кой какво е спрял. Ние от БСП нямаме никакво притеснение и нека да е ясно веднъж завинаги. оттук нататък е важно да има обединение, за да се гони националният ни интерес. Защото държавите ни изпреварват, държавите инвестират, а за съжаление, ние, вместо да вървим напред, вървим назад. Благодаря Ви.

Вашето изказване, доколкото разбирам, Вие казвате, че Южен поток е спрян от служебното правителство и служебния министър на икономиката и енергетиката Щонов, нали така? И той го е направил това нещо, ставайки рано сутринта, без никаква подготовка си е взел политическото решение. Добре, а знаете ли къде е господин Щонов в момента? Българската банка за развитие, назначен лично от Кирил Петков като министър на икономиката. Вие като Политическа партия БСП – малко по-рано Ваш представител каза, че трите основни, фундаментални проекта на БСП винаги са били „Белене“, Южен поток и Бургас –Александруполис – ще търсите ли някаква отговорност в рамките на това оставащо управление, от което Вие сте част, на хората, които са спрели една от Вашите топ цели? Макар че ние винаги сме смятали, че това са проводници на руските интереси в България, енергийни особено, това, както казахте, са основни приоритети на БСП. В тази връзка Вие поставяли ли сте на Вашите коалиционни партньори тази Ваша червена линия за реализацията на който и да е от тези проекти или някакво тяхно продължение по време на това правителство, или това е станало поредната розова лента, която е преобразувана? За съжаление, господин Стойнев, сега, говорейки си за решението за спиране на изпълнението на договора с с „Газпром“, една част от администрацията на Министерския съвет, самият Министерски съвет и министър-председателят твърдят, че имат решение; друга част казват, че няма решение. Ами

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Стойнев, сега Вие хубаво говорите за някакво обединение, за това, че енергетиката наистина е може би един от най-съществените отрасли, върху който се базира цялата икономика на страната. И Вие хубаво говорите за обединение, само че аз имам чувството, че сега сме в ситуация, в която вече минимизираме или се опитваме по някакъв начин да вървим след събитията, защото решението, специално със спирането на доставките от „Газпром“, вече взето. Извинявайте, господин Стойнев, обаче ми звучи много несериозно как Вие като парламентарна група и като управляваща коалиция искате писмо от Министерския съвет да видите кой бил взел решение. Ами не е сериозно. С цялото ми уважение, това не отива на една партия като БСП – да търси някакво писмо, при положение че участва в тази коалиция. Най-лошото, което обаче ми направи впечатление във Вашето изказване – ние многократно го заявявахме и предупреждавахме, не само по темата за газа, но и темата с енергетиката, че доскоро говорихме за ценови кризи. Сега вече и Вие самите казвате „енергийна криза“. Знаете какво значи енергийна криза – липса на доставки. И много скоро, господин Стойнев, като слушам какво говорят и от дружеството „Булгаргаз“, като слушам и коментарите на експерти, ще дойде моментът, в който всички ние, с изключение – хайде, ние сме опозиция, не сме вземали такива решения, но Вие в тази коалиция ще започнете да бягате като дявол от тамян от човека, който е взел това решение, еднолично или не – няма никакво значение. Но Вие няма как да избягате от тази отговорност, разберете го. Независимо какви червени линии сте си поставяли, кои сте ги прескочили, кои са станали бели, розови, няма значение,

сме се опитвали да търсим някакви допирни точки. Като започнем от изграждането на Балкански поток, Вие също сте подкрепяли, други важни теми, които Вие сте подкрепяли като опозиционна партия, и не само Вие.

Благодаря Ви, господин Ненков. Има ли трета реплика? Няма. Дуплика – заповядайте, господин Стойнев. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще дам общ отговор на двата въпроса на уважаемите колеги. Ние не бягаме от отговорност. БСП може да носи отговорност и това сме го доказвали през годините. Тъй като имаше питане към нас: как е взето решението, ние настоявахме да имаме този отговор, защото знаем от нашите министри, че реално няма такова решение, и се убедихме. Не е въпросът да търсим писмо и да го показваме. Просто казвам, че в съответната комисия се искаше такова писмо, което вече ни е предоставено и в което ясно се посочва, че няма решение на Министерския съвет, а е било взето в оперативно заседание, нито пък се знае кой как е гласувал.

Русия прекъсва доставките и Европа явно трудно може да намери решение. Дълбоко се съмнявам, че ако бъде някоя друга политическа сила, ще намери веднага решение. Просто в момента няма газ, няма и втечнен газ, така че е много трудно да се направят тези доставки за страната. БСП е била отговорна. Аз не казвам сега за всяко едно решение едва ли не да се прегърнем, но когато става въпрос за национален интерес и когато госпожа Теменужка Петкова искаше промяна в Стратегията, тази стратегия бе гласувана единодушно в залата. Така ли беше? Винаги, когато е имало конструктивно желание за работа и когато БСП е виждала, че се търси национален консенсус, в името на националния интерес ние сме го подкрепяли. Но в бъдеще за нас е изключително важно да имаме нови енергийни проекти – нека да не се делим на принципа: откъде идва и какво е оборудването, а по-скоро дали този проект е полезен за страната, или не е полезен за страната, дали цената е много висока или не – това да бъде общото, и дали България има нужда от този проект.

Благодаря Ви, господин Стойнев. Господин Несторов, имате думата. Заповядайте за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, „Движение за права и свободи“ ще подкрепи тази Комисия, защото от нейния предмет изникват много обстоятелства, действия и бездействия, някои от които могат да бъдат наказуеми. Надявам се Комисията да ги установи тези неща. Нещо повече, в тази Комисия изникват, от нейния предмет изникват много „литмуси“. „Литмуси“ от рода, че някой от „Движение за права и свободи“ е имал нещо общо с тези проекти. Досега нито едно доказателство няма по тази тема, че някой от „Движение за права и свободи“ има нещо общо с тези проекти. От този предмет изниква и друг „литмус“ – един списък, където едни 20 човека, включително Николай Павлов, който беше единственият човек, който спаси две трети от доставките на азерския газ, само и само това правителство, което нищо повече не е направило по темата, да може да казва, че докарва някой газ. Защо? Защото по тази тръба IGB в скоро време няма да тръгне газ. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Несторов. Реплики има ли? Няма. Други изказвания?

Колеги, моля да заемете местата си, за да преминем към гласуване. Уважаеми колеги, поставям на гласуване Проекта на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация – Южен поток и Балкански поток, и причините за забавяне на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България). Проектът беше изчетен от господин Станков, така че няма да го препрочитам. Моля, режим на гласуване.

Гласували 210 народни представители: за 209, против 1, въздържали се няма. С това предложението е прието. Моля парламентарните групи да представят своите номинации за състав и съответно за председател. Господин Гюров, заповядайте от името на „Продължаваме Промяната“.

Благодаря Ви, господин Мирчев.

Ще поставя на гласуване съответно и трите номинации за председател на Комисията. Започваме с кандидатурата на господин Иван Манев, представена от „Продължаваме Промяната“. Моля, режим на гласуване.

Важното съобщение, колеги, е, че имаме избран председател на Комисията и това е господин Иван Манев. (Ръкопляскания.) Поради изчерпване на дневния ред приключваме днешната си работа. Колеги, следващото редовно пленарно заседание ще се проведе утре, 14 юли 2022 г., от 9,00 ч. Закривам заседанието.